Poštovani građani Republike Srbije, dame i gospodo, danas na ovoj sednici raspravljamo o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, zatim izboru članova Fiskalnog saveta i izboru Zaštitnika građana. To su jako važne institucije sistema i sigurno ćemo se svi složiti da je potrebno da se na ova odgovorna mesta izaberu ljudi sa integritetom, ljudi sa nespornim profesionalnim kvalifikacijama, sa značajnim znanjem i iskustvom kako bi mogli da obavljaju ovako važnu ulogu u društvu.Svi ćemo se složiti sa tim da je onda potrebno napraviti jednu dobru selekciju, da je potrebno videti kakvi su planovi rada, šta žele da rade na tim mestima, koja im je motivacija da se uopšte kandiduju za ovakve pozicije, odnosno da prihvate da ih kandiduju ovlašćeni predlagači, da nam objasne šta misle odnosno šta žele da rade kako bi građani to mogli da vide.Ako radimo u interesu građana, a to je nesporna činjenica, ovde smo svi zbog interesa građana, a ne zbog partijskog interesa, je da na je da na ove pozicije, kao i sva druga mesta u društvu, izaberemo najbolje i za ove konkretne pozicije na Narodnoj skupštini je, odnosno samim poslanicima je da se uvere da su kandidati koji su predloženi zaista najbolji, da ih pitaju pitanja, da s njima diskutuju njihove planove rada kako bi mogli uopšte da obave svoju važnu funkciju, a ona je ta da su ih građani izabrali da u Skupštini štite njihove interese i onda u ime građana i da postavljaju sva ova pitanja.Nadamo se da se slažemo oko ovoga i da se slažemo oko suštine koja danas treba da se reši. Suprotno ovoj suštini je partokratija koja predlaže svoje partijske kadrove bez kvalifikacija i bez znanja na najvažnije funkcije u državi. Kako da utvrdimo razliku suštinski? Suštinski se ta razlika utvrđuje tako što se razgovara sa kandidatima, pravi se intervju, postavljaju se pitanja, oni odgovaraju. Bilo bi jako dobro da su i pre kandidovanja mogli javnosti da predstave i svoje biografije i planove rada, da onda recimo na javnom servisu u nekim emisijama predstave taj svoj plan, da se sučele, da međusobno razgovaraju ti kandidati, da građani mogu da vide koga biraju, da razgovaraju sa medijima i na kraju i sa poslanicima.Ovaj jedan proces bi nam onda dao najbolje kandidate. dobili smo prijave kandidata koje su podnešene odborima Narodne skupštine, koji nezadovoljavaju ni jedan od ovih uslova.

ministra finansija koji je predložio jednog člana Fiskalnog saveta. Znači, jedna rečenica. Pročitaću vam da vidite koliko Ministarstvo finansija poštuje narodne poslanike i njihovu ulogu selekcije kandidata.Kaže, dopisom ste se obratili ministru finansija zahtevom da predloži kandidata za Fiskalni savet, u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu, te s tim u vezi predlažem da se za člana Fiskalnog saveta izabere Nikola Altiparmatov. sve. Ovoliko i na ovaj način je Ministarstvo finansija obrazložilo svoj predlog člana ovako važne nezavisne institucije sistema.Ovde imate primer kako to radi Narodna banka. To je takođe jedna rečenica. Jedna trećina te rečenice je navođenje broja Službenog glasnika u kome je objavljen Zakon o budžetskom sistemu. Ovo vam pokazuje kako izvršna vlast i kako institucije poštuju Narodnu skupštinu i kako poštuju ulogu poslanika u odabiru kandidata.Ovo što je gore od toga je da se na sednici Odbora za finansije ni jedan kandidat nije pojavio. Ni jedan kandidat nije ni dostavio svoju biografiju, niti je dostavio plan rada, niti osvrt na ono što je radio do sada. Ovi kandidati koji su bili u prethodnom sastavu članovi Fiskalnog saveta je predložila prethodna vlast. Tada su izabrani i sada se biraju ponovo, bez ikakvog plana rada.Da su se slučajno pojavili na tom odboru, ja bih imao mnogo pitanja za njih. Recimo, da li član Fiskalnog saveta podržava protivustavno smanjenje penzija i obrazloženje.Kada pogledamo smanjenje deficita do koga je nesporno došlo, to je važna stvar i građani to treba da znaju, smanjiti deficit je jako bitno za Republiku Srbiju, da li smanjiti deficit nego kako ga smanjiti. Ako pogledate malo kako je smanjen deficit, smanjen je tako što je država posegla u džepove građana i privrede i na taj način smanjila deficit. Fiskalni savet je ovo podržao

smanjenje plata, 15 milijardi dinara uvođenje akcize za struju, oko 17 milijardi dinara dobit koja ne postoji u javnim preduzećima, koja je povučena i stavljena u budžet. Povučeni su svi porezi, sve naknade, PDV sa 18 na 20%, sa 8 na 10%. Ukupno preko 50 milijardi dinara na takav način. Pitanje je šta je država uradila? Ni reči o tome.Nismo imali ni priliku da razgovaramo sa kandidatima i da ih pitamo zbog čega s jedne strane podržavaju smanjenje penzija i na ovakav način opterećenje i građana i privrede, a s druge strane država ništa nije uradila da uštedi novac.Ako pogledate stavke u budžetu, npr. na subvencije godišnje ide preko milijardu evra u konsolidovanom budžetu države, preko milijardu evra. Recimo, od toga je, a predstavnik predlagača je danas o tome govorio, na Fijat 2016. godine otišlo 35 miliona evra, otprilike nekih 12,5 hiljada evra po zaposlenom. Sada ih ima 2833, odnosno u 2016. godini ih je bilo, a godinu pre toga ih je bilo 3300. Znači, smanjenje broja zaposlenih tamo, subvencije su povećane oko devet miliona evra.Inače, premijerka nas je takođe obavestila da su neto zarade tih zaposlenih 320 evra i da bi valjda radnici trebali time da budu zahvalni za to. S druge strane domaća privreda zapošljava po ceni od 390 evra po zaposlenom, tako da u Fijatu imamo da godišnje na neto zarade jednog zaposlenog Fijat izdvaja 3.800 evra, godišnja zarada, a da od države dobija 12.500 evra, a recimo domaći privrednici dobijaju nula

to 40 milijardi dinara u budžetu je otišlo na plaćanje aktiviranih garancija, kako nisu pažnju posvetili tome, nego govore o smanjenju penzija, koje bi trebalo da bude poslednja mera. Smanjenje penzija, odnosno otimanje penzija je poslednja mera kada država nema nikakv drugi izbor.Kako nisu govorili, recimo, o tome da Er Srbija godišnje pravi ogromne gubitke oko 50 do 80 miliona evra svake godine i da su ti gubici pokriveni subvencijama. Zašto tu nije Da Železara 270 miliona evra, ovaj čitav cirkus sa menadžmentom iz Čehoslovačke, dve godina lutanja, toliki je ceh.Znači, ovo su sve neke važne stvari o kojima bismo morali da razgovaramo na Odboru za finansije. Nažalost, nijedan kandidat se nije pojavio i predsednica Odbora je imala opravdanje, to nije ni neophodno, oni su već bili tu, što da iznose planove rada? Na koji način možete da ocenite kandidate ako ne možete da pročitate njihov plan rada?Ovo je nešto što ne bi smelo da se dešava. Znam da je glavno opravdanje vladajuće većine da je ovako rađeno i u prošlosti, pre 2012. godine. Mi se slažemo, ali upravo to je ono što je pogrešno i to je ono što treba da se menja. Nikakve rasprave oko toga nije bilo.Ista stvar je i sa članovima odbora za Agencije za borbu protiv korupcije. Ni kandidata ni predstavljanja planova, ni razgovor o njihovom integritetu, ni o iskustvu, ni reči, nego kao protočni bojler prođete kroz odbor i onda se pravimo ovde u plenumu Narodne skupštine da tobože razgovaramo o kandidatima, a u suštini završi se sa zvoncetom.Pored toga imamo i pitanje izbora za Zaštitnika građana. Da pročita za građane ako ne znaju neke osnovne članove Zakona o zaštitniku građana.Recimo, u članu 1. kaže ovim zakonom ustanovljava se Zaštitnik građana kao nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.Veoma širok dijapazon i praktično Zaštitnik građana treba da štiti građane od bahate države, tamo gde je država bahata, i da ne radi samo, recimo, po predstavkama i pritužbama građana, nego i da samoinicijativno uočava mesta u društvu gde se država bahato ponaša, gde se krše prava građana. Građani na kraju završavaju na sudu za ljudska prava u Strazburu zato što država nije u stanju da odgovori na na njihova elementarna prava.Zatim u članu 5. kaže da Zaštitnika građana može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće uslove.Jedan - da je diplomirani pravnik.Dva - da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana.Tri – da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete.Četiri – da ima zapaženo iskustvo u zaštiti predloženi kandidat za Zaštitnika građana nije dostavio niti informacije o tome da ispunjava tri od četiri uslova, niti je na samom Odboru na kome se diskutovalo o njegovom predlogu i o kome se glasalo o njemu, nije dostavo svoj plan i program rada, niti je odgovarao na pitanja koja su mu postavljena. Tri puta sam ga pitao jedno te isto pitanje, tri puta na njega nije dogovorio. Našao je onda zaštitu od strane predsednika Odbora, koji je obavestio sve kandidate, pa i njega, da ne moraju da odgovaraju na pitanja poslanika, da je to njihovo pravo da ako hoće da odgovore mogu, ako ne, ne. Ovim pokazujemo koliko je recimo, predsedniku Odbora važna uloga parlamenta, i koliko ih u stvari, uopšte diskusija ne interesuje.Pitanja interesuje.Pitanja koja smo postavili su se ticala pitanja moralnih i stručnih kvaliteta, zapaženog iskustva u zaštiti prava građana.Naravno, sasvim je moguće da neko ko je studirao 13 godina, ko ima prosek 6,7 moguće je da bude dobar Zaštitnik građana. Malo verovatno, ali moguće.Kada je takva situacija onda je naravno na poslanicima u tom intervjuu u razgovoru sa kandidatom da ga pitaju pitanja da bi ustanovili u tom razgovoru da li ima potrebne kvalifikacije, ili ne, i da li će biti dobar kandidat za Zaštitnika građana, da odgovara na pitanja.Nažalost, bili smo uskraćeni za sve to na samom Odboru, pošto ništa od ovoga nismo čuli.Takođe je moguće da neko ko je bio u skupštini fudbalskog kluba Crvene Zvezde, kako je tamo došao, ne znamo, sudija, da nakon toga napusti tu skupštinu i pređe u Skupštinu Partizana. To je sasvim moguće.Moguće je i da neko ko to uradi ima kredibilitet i moralni integritet, međutim, malo je verovatno. Na tom odboru nismo imali priliku da čujemo obrazloženje Zaštitnika građana ako je sedeo na tim skupštinama sa ljudima koji su trebali da budu procesuirani, kako je moguće, prvo da je sedo tamo, a drugo da je prešao iz jednog kluba u drugi? To zaista ne zvuči kao nešto što je logično.Međutim, najvažnija stvar od svih je nigde plana rada Zaštitnika građana, isto kao i za Fiskalni savet isto i kao Odbor Agencije za borbu protiv korupcije, isto kao i za Zaštitnika građana, nigde plana rada da kaže, recimo koje su to oblasti društva na koje bi obratio pažnju, gde su glavni problemi i kako misli da ih rešava? To je suština, to je moglo da opravda sva ova ostala pitanja koja javnost ima. Međutim, kada to ne uradite onda nemate kredibilitet za ovu poziciju.Funkcija Zaštitnika građana izuzetno je značajna, isto kao i pozicija članova Fiskalnog saveta i Agenciju za borbu protiv korupcije. Tu se suštinski traže ljudi koji imaju integritet, koji imaju znanje i koji imaju iskustvo. Mi imamo forme koje dozvoljavaju godinama, ne samo ova vlast nego i prethodna, da na ta najodgovornija mesta dolaze loši partiski kadrovi, koji onda ne mogu da odgovore zahtevima građana i u stvari, ne štite građane od toga kako država troši novac, odnosno neodgovorno kako partiju upravljaju državom ili od bahatog ponašanja državnih organa, nego praktično štite njih od građana.Na primer, Zaštitnik građana ima nadležnost da kontroliše RTS, da kontroliše REM, jer tamo je ugroženo pravo građana na informisanje. Ima pravo da kontroliše RIK, jer tamo je ugroženo izbornog prava građana. Na primer, izborno pravo dijaspore, krađe se dešavaju, nikakve kontrole nemamo.Ima pravo Zaštitnik građana da kontroliše Narodnu banku, zašto ništa nije uradila da se kriminalni ugovori u švajcarskim francima ili da ih imamo u Srbiji i da toliki broj građana bude prevaren.Ovo su sve neke stvari o kojima bismo razgovarali da je kandidat hteo da odgovara na bilo koje od pitanja koje mu je postavljeno. Umesto toga, imamo glasanje na zvonce.Za kraj, kazao bih i sledeće.Pošto na svako moje izlaganje, nakon mene dođe jedan od predstavnika vlasti koji vređa, kršeći član 107. stav 2. Poslovnika, nadam se da ovaj put predsednica skupštine neće da ove rasprave budu o meni, jer kad se ja budem kandidovao za neku funkciju onda su rasprave o meni, nego da će opomenuti sve govornike iz vladajuće većine da se bave suštinom i da odgovaraju na pitanja koja im se postavljaju. Hvala vam. Hvala predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu člana 107. gde kaže u prvom stavu – Govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, rekao bih građana, jer kada iznosite brutalne neistine u Narodnoj skupštini vređate i dostojanstvo svih nas koji smo ovde, ovog visokog doma i građana Republike Srbije.Kako je to povređeno dostojanstvo? Tako što kažete da se vi borite, gospodine, protiv partokratije, borite se na taj način što predlažete za Zaštitnika građana, za nekoga ko treba da bude na čelu jedne nezavisne institucije, čoveka koji je šef odborničke grupe vaše partije u pokušaju ili šta je to već, družine radi interesa, družine radi neplaćanja poreza ili čega već, čoveka koji je odbornik u toj opštini, čoveka koji je predsednik gradskog odbora vaše grupe partije u pokušaju, tako vi gledate na partokratiju, tako vi gledate na nezavisnost institucija. Zar može neko ko je član političke partije da nezavisno obavlja instituciju Zaštitnika građana? Kako će on da ih štiti? **Maja Gojković** Poslaniče, Samo u vezi člana 107. molim vas. **Srbislav Filipović** To je dostojanstvo Narodne skupštine. Nije lepo da se laže. Narod kaže: ko laže, taj možda i krade, a ko možda i krade, ako se dokaže ide možda i u zatvor, a sasvim sigurno ko ne plaća porezu u normalnim državama ide u zatvor. Hvala

u slučaju da narodni poslanik zloupotrebi pravo iz stava 1. predsedavajuća treba da oduzme ovo vreme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi.Kolega grupi.Kolega se javio po Poslovniku, a ušao je u repliku i ušao je upravo u ono na šta je kolega Radulović upozoravao vas, predsedavajuća, da ne dozvolite da se desi, što ste vi potpuno namerno učinili.Da vas podsetim – vaša je dužnost da vodite računa o redu na sednici i da ne dozvolite ono što Poslovnikom nije dozvoljeno, znači, ne da saslušate kršenje Poslovnika, pa onda da kažete jeste u pravu, nije u pravu, nego onog trenutka kada neko uđe u kršenje Poslovnika, da ga prekinete i da ga opomenete da je ušao u kršenje Poslovnika, što vi uporno izbegavate da uradite, evo, ima tome više od godinu dana.Shodno tome i činjenici i da ste bili upozoreni da će se ovo desiti i zamoljeni da to ne dozvolite, a vi ste to ipak dozvolili, ja bih predložila da u skladu sa članom 109. sami sebi izreknete opomenu. Hvala. Nasmejali ste me, poslanice, pošto najčešće iz vaše poslaničke grupe dobijam kritiku da prekidam poslanika koji zloupotrebljava Poslovnik odmah posle prve, druge rečenice, vikom na mene najčešće morate da dozvolite da čujete sve što imamo da kažemo itd. Taman ja to usvojim i sad opet ne valja. Tako da, ne znam više šta da

Zahvaljujem.Imali smo prilike da čujemo da na Odboru nisu pozvani kandidati i da je prekršen Poslovnik o radu i zakon. Zarad istine, moram da kažem da Zakon o budžetskom sistemu, koji definiše Fiskalni savet, je član 92a i član 90b. Član 92b kaže da članovi Fiskalnog saveta predlažu predsednik Republike Srbije, predsednika Fiskalnog saveta, pod dva, ministar predlaže jednog člana, pod tri, guverner NBS takođe jednog člana. Ukoliko Narodna skupština ne izabere predloženog člana, postupak za izbor tog člana se ponavlja. Fiskalni savet vrši svoje nadležnosti nakon izbora sva tri člana Fiskalnog saveta i nakon izbora članovi Fiskalnog saveta polažu zakletvu pred Narodnom skupštinu, čime preuzimaju dužnosti.Na osnovu člana 55, znači, Odbor je doneo, članom 55. su definisane nadležnosti Odbora za finansije, kao i da Odbor razmatra izveštaj DRI i ostale institucije koje su u nadležnosti ovog odbora kontrolišu primenu republičkog budžeta i Odbor obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Poslovnikom.Znači, razlika izbora članova i predloga drugih institucija sa kojima smo vršili izbore sa kandidatima je definisana zakonom. U drugim zakonskim rešenjima postoji jedan stav u članu koji kaže – odbor će obaviti razgovore sa kandidatima kandidatima koji su predloženi. U ovom zakonu to ne stoji.Prema tome, da smo i zvali kandidate da dođu na razgovor, praktično bi prekršili i Poslovnik i zakon, a zbog toga ih i nismo pozvali. Potreba je bila da se kaže na odboru da smo prekršili i Poslovnik i radu i zakone zato što ih nismo pozvali. velika kleveta koja želi da se javnom mnenju prezentira kako kršimo Poslovnik o radu i zakon, što naravno nije istina.Sa druge strane, kada govorimo o tome ko treba da budu kandidati, nekako se nisu

funkcionisanje, pogotovo kada su bile plate i penzije u pitanju, tako da nisu osudili ni onda kada je prethodni ministar Šutanovac protivustavno praktično nivelisao vojne penzije sa civilnim penzijama, je izazvao sudske postupke koji su koštali budžet Srbije preko 200 miliona evra do 2012. godine, a ostavili ovoj vlasti da nađe načina kako će da obešteti te penzionere.Prema tome, sve ono što smo imali prilike da čujemo je neko stanovište koje pokazuje da ne postoji uopšte koncept odgovorne ekonomske politike, nego samo potreba da se izađe iz političke anonimnosti i da se napada Vlada koja koja je do pre neki dan bila gospodina Vučića, a sada i predsednik Aleksandar Vučić i Vlada kojom sada predsedava gospođa Brnabić. Hvala.

to kolega koji me je tužio za reči izgovorene za govornicom dozvoli, probati da komentarišem današnji dnevni red.Upravo taj kolega je ovde najglasnije govorio o partokratiji. O partokratiji nam je danas govorio čovek koji je svog šefa beogradske partije, evo snažno nastupa prema napolju, koji je svog šefa odborničke grupe i šefa beogradske partije predložio ni manje ni više nego za Zaštitnika građana. Valjda je video od onog žutog preduzeća, pa je i on rešio, videla žaba da se konji potkivaju, pa i ona digla nogu. To je narodna video je on da to može, da je u pokrajini bilo tri Ombudsmana koja su bila partijski opredeljena, da je jedan bio savetnik Bojana Pajtića član partije i sa te savetničke funkcije sa 83 godine postao pokrajinski Ombudsman. Takođe, verovatno je video i da državni sekretari iz redova žute partije mogu vrlo brzo da napreduju i da postanu pokrajinski zaštitnici građana.Ja moram reći da bivši Zaštitnik građana, da je radio u skladu ne sa zakonom, suprotno zakonu članu 10a o Zaštitniku građana, ali je radio u skladu sa programom i statutom svojih partija. Na kraju je i završio kao kandidat više opozicionih stranaka, što govori dovoljno o moralnim karakteristikama Zaštitnika građana, koji pre svega građane i njihova ljudska prava treba da štite od upravnih organa i zloupotrebe koje političke stranke mogu da vrše na raznim nivoima, od lokala, preko grada, do Republike. Naravno da on nije zaštitio nijednog građanina, ali je zaštitio samog sebe. To je jedini građanin kojeg je on zaštitio i on mene nije podsećao na Zaštitnika građana.U Švedskoj je 1809. godine nastao ili postao ombudsman, sa ciljem da štiti narod od vlasti. je osoba sa posebnim sluhom za narod. Da li vama Saša Janković liči da ima tog sluha? To je špijunsko-politički proizvod koji je dobio, između ostalog, 80 hiljada funti od britanske ambasade. Od tog trenutka, on više nije bio ni 5% Zaštitnik građana, nego je bio politički protivnik svih funkcionera koji su vršili vlast u Republici Srbiji. To je osoba koja je bila krajnje bahata, koja je u radno vreme maltretirala svog psa, ona pasja kola o kojima se govorilo mora da je vukao pas Zaštitnika građana.

osoba koja je imala specijalnu propusnicu da ne može ni jedna policija da ga zaustavi, itd, da li vama ta osoba liči na Zaštitnika građana?Da bi neko bio Zaštitnik građana, treba da ima moralne karakteristike o kojima je govorio predstavnik Ivana Pernara i predstavnik bugarske partije Ataka. O moralnim karakteristika Zaštitnika građana je najbolje govorio ovlašćeni predstavnik Atake u ovom parlamentu, a to je ovaj gospodin koji se toplo grlio sa njim, da je to prevazilazilo političko prijateljstvo, a posebno prijateljstvo prema Zaštitniku građana. Mislim da je on najbolje opisao Zaštitnika građana i njegove aktivnosti, ali se na kraju on sa njim upustio u određenu vezu.O Zaštitniku građana je govorio i politički predstavnik Zaštitnika građana, gospođa koja trenutno nije tu, i govorila je o novom Zaštitniku građana koji je prešao iz jedne navijačke grupe u drugu, iz jedne navijačke grupe u drugu, iako je ona sama vrlo skoro prešla iz jedne političke partije u drugu, a sad sedi tu pored mog kolege poljoprivrednika, on onako lep, pametan, naprosto zrači, ona verna stranci svojoj, samo ne znam kojoj, i ona je pričala o novom kandidatu za Zaštitnika građana, odnosno o njegovom prelazu iz jedne navijačke grupe u drugu, kao da je to neki veliki minus.Ovde se govorilo i o studijama, a govorili su oni predstavnici stranaka bivšeg režima čiji su šefovi studirali 13 godina. Mislim da nije problem u dužini studiranja, već šta je ko naučio za vreme dok je studirao. Nije bitno koliko je knjiga pročitao, već šta je iz njih saznao, doznao i šta je primenjivo.Gospođa je upotrebila izraz – pred nosem. Gospođa koja je bila sekretar za obrazovanje u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini upotrebila je taj izraz, pa se i njeno znanje može dovesti u pitanje.Ali se ja pitam, tok istog kandidata za Zaštitnika građana, upravo ga Vlada koju je predvodio moj kolega poljoprivrednik, čuveni vinogradar, upravo ga je Vlada imenovala 2003. godine prvi put za sudiju za prekršaje u Srbiji. Dakle, oni su ga prvi put predložili i oni su mislili da je dovoljno kvalitetan da bude sudija. Ne znam da li im je onda tih 13 godina bilo današnjih 13 godina, ili je u međuvremenu nastala neka inflacija u godinama pa oni misle da tih 13 godina iz 2003. godine ne odgovara ovim 13 godina. Jer, sada oni koji su ga lansirali među sudije, više puta unapredili, tako da je zauzeo značajnu funkciju u sudu za prekršaje, na kraju je bio na vrhu tog sistema, bio je predsednik Apelacionog prekršajnog suda, dakle, upravo oni koji su mu pomogli na određeni način da dokaže svoje kvalitete, odjednom imaju zamerku na dužinu njegovog studiranja, kao da su ga primili tamo za sudiju pre studiranja, pa se sad pokazalo da je on malo duže studirao.Što se tiče Fiskalnog saveta,

ali sam zahvalan i na kritikama koje su oni pokazivali, jer su te kritike bile konstruktivne, bile su ekonomskog tipa. Nisu, poput Zaštitnika građana, hvatali političko oruđe da se obračunavaju, sa jednog mesta sa koga se ne sme politizirati i obračunavati sa političkim protivnicima.Agencija za borbu protiv korupcije, žao mi je što je gospodin Rasulović, ovlašćeno lice bensedina izašao, da mi objasni tu vrstu partokratije i da mi kaže kakav je to njegov kandidat tamo bio, izvesni Vojin šef odborničke grupe i šef partije „Nikad im dosta nije bilo“, da mi objasni na koji način on smatra da je on borac protiv partokratije, ukoliko predlaže ovako nekakvo rešenje? Takođe, često ga čujemo da priča o nekoj vrsti nepotizma, na svoju listu u Beogradu je stavio celu rodbinu, a uzgred budi rečeno, ta rodbina, žena i svi redom, tuže mene za reči izgovorene za govornicom. Žao mi je što je izašao, mogao je da mi objasni taj parazitski sistem, kada određeni poslanici sa računa njegove partije, partokratije, dobiju po 800 hiljada dinara i svoju umetnost iskažu dolazeći ovde pred ovu moju klupu, psujući, pljujući, itd. Da mi je rekao da je to za 800 hiljada, ja bih razmislio da li da opsujem sam sebe i pljunem, da na takav način makar ja i on podelimo novac.Izgleda je bilo skupo investirano od strane partokratije u parazitski sistem koji je izgradio u okviru svog udruženja građana, za koje se nadam da će jednog dana skupiti dovoljno, hiljadu ili deset hiljada potpisa, da bude makar manjinska, ako ne i većinska stranka.Što se tiče gospodina Pašalića, ja ga neću posebno hvaliti. Od njega zavisi da li će biti političar i Zaštitnik građana. Ja verujem da će biti Zaštitnik građana i da će raditi sve ono što nije radio prethodni Zaštitnik građana, koji je iz kože Zaštitnika građana i s posla Zaštitnika građana postao politički protivnik i time pokazao da je ozbiljno zloupotrebljavao svoju funkciju.Od onog trenutka kada je od britanske ambasade, a danas se u štampi pojavilo i da je tamo išao tajno, menjajući automobile, jer je imao negde 13 službenih automobila, želeći da zavara trag svima, u današnjoj štampi piše da je, odlazeći verovatno po tih 80 hiljada funti, a da ne grešim dušu, to je podelio sa Poverenikom i na takav način od zaštitnika dobijete zaštićenika, od poverenika – zaverenika, dakle, pomoću 80 hiljada britanskih funti možete od nezavisnih regulatornih tela, od nezavisnih organa koji treba da se bave ljudskim pravima možete da dobijete političkog monstruma, a pri tome moglo bi se ulaziti u druge moralne kvalifikacije bivšeg zaštitnika.Mene impresionira ratna biografija u Podrinju Saše Jankovića. Dakle, ti njegovi herojski podvizi oko Srebrenice i Zvornika nisu ono zbog čega bih ja osuđivao te njegove aktivnosti, ali ni to, dame i gospodo, ne bi trebalo da bude kvalitet jedne osobe koja je postala Zaštitnik građana. Dakle, prilikom konkurisanja, odnosno prvog imenovanja očigledno je da je utajio taj podatak da je bio u nekoj vrsti dobrovoljačkih jedinica i da je i da je iskazao određenu meru hrabrosti. Ipak su to ratne operacije u kojima je on imao učešća, a sada osporava.Mislim da mu to nije bila negativnost. Slučaj koji se desio u njegovom stanu je poruka budućem Zaštitniku građana da nikako, a svakako će biti napredak kada ga izaberemo, biće napredak, bilo koga da smo izabrali bio bi napredak u odnosu na Sašu Jankovića. Mislim da će budući Zaštitnik građana raditi svoj posao bez baruta na rukama, što se ovome verovatno desilo i što je tih 90-ih godina uspešno zataškano.Očigledno je da su stranke bivšeg režima imale tu vrstu kandidata koji su se uspešno transformisali kroz razne sisteme, pa je gospodin Saša Janković bio dovoljno dobar i za Vladu Slobodana Miloševića, za Ministarstvo sporta. Posle toga je bio dovoljno dobar za Saveznu vladu u DOS-u. Posle je bio dovoljno dobar da u Vladi Vojislava Koštunice postane zaštitnik samog sebe, da glumi Zaštitnika građana, a sve vreme se radilo o kamufliranom političkom aktivisti, a sad ozbiljnih indicija ima i ukazuje da se radi o političko-špijunskoj varijanti koja je sebe nekada zvala Zaštitnik građana.Agencija za borbu protiv korupcije, mora jednog dana da nam objasni, ja verujem da će ovaj Upravni odbor uspeti to da uradi, da nam objasni, kako je predsednik opštine Inđija, recimo, kupio sa platom od 800 evra stan u Beču od 800.000 evra?Dakle, nikada nismo dobili tu vrstu odgovora. Radi se, naravno, o pripadniku stranke bivšeg režima Goranu Ješiću, koji je na tviteru poznat, pod ono Užička republika i gle čuda, dame i gospodo, drugovi i drugarice, koji baštinite tu Užičku republiku, ovo je prva Užička republika koja je uspela da osvoji čak i deo Beča, da je ušla u centar Beča, u 100 i nešto kvadrata, osvojila ih junački, ali za 800.000 evra.Sa druge strane, gubitak opštine Inđija je 2.000 miliona. Gubitak budžeta opštine Inđija je preko 1.000 miliona. Evo, državni revizor je tu, on to svakako zna bolje nego ja. Izvršili su reviziju, ovo nisu moji nalazi, nego ovlašćene institucije. Dug Doma zdravlja u Inđiji, čiji je osnivač opština je preko 300 miliona, a dug komunalca je 70 miliona, dug vodovoda i kanalizacije 140 miliona, dug za sportsku halu koja je trebala biti gotova 2009. godine za univerzijadu, 550 miliona.Agencija za borbu protiv korupcije je trebala da nam objasni kako je takva vrsta moralne gromade uspela da stekne stan u Beču, kuću na Tatarskom brdu, stan za majku, stan za brata, pent haus u Inđiji od 250 kvadratnih metara i sve sa platom od 800 evra?Više puta sam se ja obraćao toj Agenciji, nikako nije mogla da nam objasni kako se to desilo, kao što mi nisu objasnili kako je gospodin kradulović, ja govorim kradulović, ne mislim da je to isključivo gospodin Radulović, mislimo o partokratiji, parazitskim sistemima, pa je to sinonim, gospodin kradulović i gospodin rasulović u poslednje vreme, kako je on to preveo svoju firmu, upravljačka prava na suprugu, kada je zabranjeno Zakonom o Agenciji protiv korupcije, zabranjeno je da se upravljačka prava prenose na međusobno povezano lice?Dužni su da nam daju odgovor kako se to desilo i da li tu postoji neki konflikt interesa, da li za tu uslugu neko ko je bio dužan da vrši kontrolu gospodina Radulovića, da li neko ko je trebao da vrši kontrolu parazitskog, partijskog, partokratskog sistema gospodina kradulovića, da li je neko imao protivuslugu i nekoga bliskog rođaka iz Agencije za borbu protiv korupcije stavio za poslanika? Te odgovore nikada nećemo dobiti. Dame i gospodo, koga god budemo birali za Zaštitnika građana imaćemo napredak.Što se tiče Agencije za borbu protiv korupcije, verujem da će raditi efikasnije, što se tiče sa Fiskalnog saveta, njima skidam kapu i na kritikama i na pohvalama. I da zaključim gospodine budući Zaštitniče građana, treba da radite sve što nije radio gospodin Janković, a nemojte da radite sve što je on radio i bićete pravi Zaštitnik građana. Hvala. Hvala, kolega Rističeviću.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite. **Aleksandar Martinović** Gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, današnjoj sednici prisustvuje, ako se ne varam i gospodin Vladimir Radomirović iz Udruženja novinara Srbije.Gospodine Radomiroviću, vi ste predložili, odnosno UNS i NUNS zajedno jednog kandidata za člana Ovo je sutrašnja naslovna strana NIN-a, evo da vidite poštovani narodni poslanici, građani Srbije. Ovo je fotografija kapije nemačkog nacističkog koncentracionog logora Aušvic „arbajt maht fraj“ što na nemačkom znači rad zloglasna nacistička licemerna parola, sa naslovom „Radni logor – Srbija“.Nisam čuo da se bilo ko od ovih nezavisnih branilaca ljudskih prava i sloboda tim povodom oglasio. Vas molim, kao predstavnike novinarskog udruženja, da se oglasite i da jasno kažete da li je Srbija država svih njenih građana onako kao što je to Ustavom definisano ili je pak, kao što misle urednici NIN-a, Srbija Aušvic, a njeni građani zatočenici u radnom logoru?Ovo je sramota za one koji će sutra NIN da prodaju na svojim kioscima. Srbija je suverena, samostalna zemlja, zemlja koja se bori da izađe iz teške ekonomske i finansijske krize koju su nam drugi ostavili u nasleđe, a gospoda iz NIN-a, valjda je to ta elitna prosvećena demokratska, evropska, ne znam više ni ja kakva Srbija

za zaštitu podataka o ličnosti, ni jednu nevladinu ogranizaciju , ni jednog gospodina, ni jednu ženu u crnom, ovo vam je umrlica za živim čovekom. Ovaj čovek voljom naroda predsednik republike, Aleksandar Vučić. Ali, on je pre svega građanin ove zemlje. Za živim čovekom bolesni umovi, ne znam kako drugačije da ih nazovem, koji sebe takođe smatraju alternativom SNS, koji kažu da su oni ta demokratska prosvećena emancipovana Srbija, a da smo mi svi ovde koji sedimo i koji smo glasali i borili se da ovaj čovek pobedi, neki divljaci, primitivci, da smo nepismeni, da niko od nas ništa ne zna, a da samo ovi koji objavljuju umrlice za živim ljudima sve znaju, oni su prepametni, imaju rešenje

iz centralne ljubavne uprave.Nisam čuo ni Miloša Jankovića, ni Rodoljuba Šabića, niti bilo koga od tih nezavisnih i super nezavisnih državnih organa da su rekli i jednu jedinu reč protiv ovakvih monstruoznih stvari koje se dešavaju u Srbiji u 2017. godini.Rođenu državu, državu u kojoj radiš, u kojoj živiš, u kojoj ti deca žive, u kojoj ti unuci žive, u kojoj primaš platu, porediti sa Aušvicem i njene građane sa zatočenicima radnog logora, koji uzgred budi rečeno i nije bio radni logor nego je bio kao Jasenovac, logor sa sistematsko istrebljivanje političkih protivnika, ćutati na umrlice živim ljudima, u ovom slučaju kada je u pitanju Aleksandar Vučić, to je vrhunac licemerja u kome se davi ta tzv. demokratska, emancipovana i građanska Srbija.Ovo sam rekao zato što hoću da naglasim i zato što hoću da građani Srbije znaju ko su oni koji se danas u Srbiji predstavljaju da su nezavisni, da su eksperti,

Zaštitnika građana, njegovog naslednika Miloša Jankovića. Oni su tu uspostavili već neku vrstu monarhijskog principa, jedan Janković nasleđuje drugog Jankovića i sada je zamislite čudo neviđeno, skandal skandal neviđen u Srbiji, neće biti izabran Miloš Janković kao da mu je to, što kažu – babo ostavio, pa sada ako ne bude Miloš Janković izabran za Zaštitnika građana, bože moj, propašće Srbija, a sa Srbijom i ceo svet. Naravno da neće.Dakle, naše pitanje je – dokle će ti nezavisni, super nezavisni, ekstra nezavisni, prepametni zaštitnici ljudskih prava i sloboda koji primaju plate od tri, četiri, pet hiljada evra, konačno da se oglase povodom ovakvih sramotnih natpisa u pojedinim novinama, u državi u kojoj, zamislite vlada takva strašna cenzura nad medijima, da se Srbija proglašava radnim logorom i gde se za predsednikom države objavljuje umrlica sa željom da gori u sumpornom jezeru.Toliko jezeru.Toliko o onima koji ne mogu noćima da spavaju od zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite prava ličnosti, zaštite podataka o ličnosti itd.Ovde itd.Ovde je bilo reči i ovde su se pojedine poslaničke grupe utrkivale ko će više puta da izgovori u svojim nastupima reči kao što su Aleksandar Vučić i SNS. Ja da vam Ja da vam kažem, to je moj lični utisak, mislim da je mrtva trka između ovih iz DS, ovih iz Dveri, ovih iz partije Borisa Tadića, Saše Radulovića, mrtva je trka ko više u minuti može da izgovori reč SNS i Aleksandar i Aleksandar Vučić. U stvari, oni drugih tema i nemaju, oni se ljudi ni u šta drugo i ne razumeju. Sada da ih pitate – da li vi imate neko rešenje za „Fijat“? Pa, nemamo. Da li imate neko rešenje za „Petrohemiju“? Pa, nemamo.

na raznim meridijanima sveta, pa jeste li doveli nekog vašeg prijatelja u Srbiju da investira?Ovde se jedan hvalio, kaže – mi koji punimo budžet, mi koji punimo budžet. On je čovek na budžetu. Prva stvar koju je uradio, to je da je meni kao predsedniku Administrativnog odbora poslao zahteva da postane narodni poslanik na stalnom radu u Narodnoj skupštini. Pitam ga kog je investitora doveo u Srbiju? Koga je on zaposlio, jednog jedinog čoveka? Da, mislim na vas koji sada trenutno dobacujete. Koga ste vi doveli u Srbiju? Kažete da imate prijatelje u Rusiji, imate prijatelje u Kini, imate prijatelje ne znam ni ja gde, imate prijatelje u Bugarskoj, super. Jesmo videli nekog bugarskog investitora koga su oni doveli? Ja ih nisam video. Možda su ga oni videli. Ali, nema.Jedini investitori koji postoje u Srbiji su oni koje je doveo Aleksandar Vučić. Pedeset pet fabrika koje su otvorene u Srbiji pet fabrika koje su otvorene u Srbiji doveo je, i zahvaljujući Aleksandru Vučiću te fabrike rade. Ostale ne rade. Ostale su upropaštene u vreme kada su Srbijom vladali oni koji nam sada drže lekcije o ljudskim pravima i slobodama, o tome ko je i koliko dugo studirao, kakav je imao prosek, itd.Ovde je bilo reči o tome kako je SNS, to je inače mantra koja se ponavlja godinama, zavela neku strašnu diktaturu da smo mi sve živo posmenjivali, da u Srbiji vlada medijski mrak. Evo, kakav mrak vlada, sutra će vam NIN reći da je Srbija novi Aušvic, a da su njeni građani zatočenici u tom Aušvicu i nikom ništa neće niko iz te građanske, pristojne, demokratske i evropske Srbije i jednu reč da kaže.Dakle, zaveli smo neki strašan medijski mrak, sve živo smo posmenjivali, i, evo, sad, kada čovek onako stavi prst na čelo i malo razmisli, evo ja pitam svoje kolege iz SNS – ljudi, a koga smo mi to smenili od 2012. godine? li je Rodoljub Šabić smenjen, a svaki dan vodi političku kampanju protiv Aleksandra Vučića i protiv SNS pod firmom „Ja sam nezavisni organ“, kao da su svi građani Srbije zaboravili da je taj isti Rodoljub Šabić svojevremeno bio potpredsednik Narodne skupštine, da je bio ministar, da je bio istaknuti član i funkcioner jedne od partija iz DOS-a, sad odjedanput preko noći kaže – ja čovek, nemam veze sa dnevnom politikom, jedino što imam veze to je da svakog dana napadam

Sašu Jankovića? Izabrali smo ga 2012. godine upravo da nam ne bi rekli – evo, došli ovi zlikovci, ovi monstrumi, pa sve živo smenjuju. Znači, Saša Janković je izgurao puna dva mandata. Dao je ostavku nekoliko dana pred raspisivanje predsedničkih izbora, inače je najmanje dve godine unazad vodio kampanju za predsedničke izbore, naravno o trošku građana i na štetu budžeta Republike Srbije.Da li smo smenili bilo koga u Agenciji za borbu protiv korupcije? Evo, sada ponovo biramo. Ponovo ćemo birati isti sastav Fiskalnog saveta, isti onaj Fiskalni savet koji je na najžešći mogući način kritikovao gotovo svaki potez Vlade Republike Srbije, Ministarstva finansija i Ministarstva privrede. Mi ćemo ponovo te ljude da izaberemo, zato što se mi ne plašimo ozbiljne i argumentovane kritike. Neka ljudi kritikuju, neka rade svoj posao, ja se ne razumem u javne finansije ni izbliza onoliko koliko se razume Pavle Petrović, kao i ova dva člana Fiskalnog saveta. Ja ne spadam u red onih ljudi koji kažu da znaju sve. Ne znam. Mislim da ti ljudi znaju mnogo više od mene i mi ćemo ih izabrati upravo zato što mi hoćemo da postoji jedno telo koje će da kritikuje, ali na argumentovan način poteze Vlade Republike Srbije, jer je dobra, argumentovana kritika blagotvorna za svaku vlast.Dakle, vlast.Dakle, nismo nikoga smenili. Nije niko oteran sa svog radnog mesta. Nije niko izgubio posao. Svi ti ljudi su u kontinuitetu na svojim funkcijama, kao što su bili i do 2012. 2012. godine, kao što niko nije smenjen ni u bilo kojoj medijskoj kući, nismo zabranili nijedne novine, nijedan časopis, nijedan nedeljnik, nijednu emisiju, apsolutno ništa. Mogu da vam nabrajam do sutra dnevne novine, nedeljne, televizijske kuće, itd, u kojima je Aleksandar Vučić i u kojima su SNS apsolutno jedna jedina tema.Danas je bilo mnogo reči oko toga zašto ne treba izabrati Zorana Pašalića. Navodno je čovek

i o tome govori, na kraju krajeva, statistika. Ja ću čitati samo onu statistiku iz perioda za tri godine kada SNS nije bila na vlasti. U 2006. godini, dakle Zoran Pašalić je imao u radu 2.014 predmeta, rešio je 1.374 predmeta. Imao je Imao je 91% potvrđenih odluka. U 2007. godini imao je 1.698 predmeta u radu, rešio je 1.164 predmeta. Imao je 89% potvrđenih odluka. U 2008. godini imao je 833 predmeta u radu, rešenih predmeta 760, opet 89% potvrđenih odluka. To znači da je skoro pa svaka odluka, koju je on kao sudija doneo, bila potvrđena. To govori o njegovom kvalitetu kao pravniku.Ovde su neke neznalice pokušale da ospore njegovu kandidaturu za Zaštitnika građana time što su posprdno o njemu govorili, kaže – pa on je, kaže, bio sudija za prekršaje, kako je on mogao da štiti građane kada je bio sudija za prekršaje? Pa, on više štiti građane kao sudija za prekršaje, nego Zaštitnik građana. Evo, zašto? Zaštitnik građana, ali to oni ne znaju, oni ne čitaju Ustav, oni ne čitaju zakon, oni nisu pročitali ni jedan udžbenik koji se bavi, ni jedan naučni rad koji se bavi funkcijom Zaštitnika građana o ustavnom i političkom.Sudija za prekršaje može da vam izrekne pravnosnažnu kaznu, može da vam izrekne pravnosnažnu sudsku odluku. Zaštitnik građana ne može da donese, ne može da poništi, da preinači ni jedan upravni akt, po Ustavu ne može, po zakonu ne može. Nigde u bilo kojoj državi koja poznaje instituciju Zaštitnika građana, ni Zaštitnik građana ne može da preinačava, da menja ili ukida upravne akte, a upravnim aktima se direktno utiče na prava i obaveze građana. Zbog toga Zaštitnika građana u pravnoj teoriji nazivaju tigrom bez zuba. Može on da vam piše preporuke, može da vam kaže šta treba da radite, ali ne može direktno da menja bilo koji upravni akt, ma koliko da je on objektivno nezakonit, nepravilan ili necelishodan.Sudija za prekršaje direktno može svojom odlukom da zaštiti vas kao građanina, vaša prava imovinska, lična, građanska, bilo koja druga. sudija za prekršaje je daleko kvalifikovaniji za Zaštitnika građana nego što je to bio Saša Janković kada je biran i 2007. i 2012. godine.Zbog građana Srbije, želim da kažem još jednu stvar. Ovde su nam držali lekcije o tome kako, a te lekcije nam je najpre počeo da drži Saša Janković, pa su se onda uključili ovi iz tzv. opozicije, pa je to nastavio i Miloš Janković. Samo jedna mala digresija, u Srbiji jaču opoziciju Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci predstavlja jedna šminkerka, jedna glumica i nekoliko skribomana na Fejsbuku i Tviteri, nego svi ovi ljudi koji sede preko puta nas. Zbog toga što su ovi ljudi slabi i nejaki, zato što od njih ne možete da čujete ni jednu jedinu ideju, sem puke mržnje prema Aleksandru Vučiću. Onda su Saša Janković, Miloš Janković, Rodoljub Šabić, raznorazni stručnjaci i nezavisni eksperti preuzeli na sebe ulogu opozicije, pa umesto da to rade političke stranke, to rade, ne nikakva nezavisna regulatorna tela, nego državni organi.Saša Janković kao Zaštitnik građana nije bio nezavisno regulatorno telo, nego po zakonu i Ustavu državni organ. Rodoljub Šabić nije nezavisno regulatorno telo, nego je državni organ. Agencija za borbu protiv korupcije nije nezavisno regulatorno telo, nego državni organ. Sad imate jednu neverovatno situaciju da državni organi vode, u ime opozicije koja je slaba i nejaka, politički rat protiv Vlade Republike Srbije. To je bilo na delu u Srbiji proteklih nekoliko godina.Da je to tako, sada ću vam samo nekoliko nekoliko stvari da iznesem vezano za Izveštaj Zaštitnika građana Saše Jankovića za 2015. godinu. On je protiv SNS vodio kampanju zašto Narodna skupština nije usvojila ovaj njegov izveštaj. dok su državu vodili oni koji su je vodili do 2012. godine, nijedan izveštaj Zaštitnika građana nije usvojen u Narodnoj skupštini. Zahvaljujući SNS usvojena su dva izveštaja Zaštitnika građana, jedan za 2012. godinu i jedan za 2013. godinu.Zašto nismo usvojili izveštaj za 2015. godinu bivšeg Zaštitnika Saše Jankovića? Zato što je ovo izveštaj ne Zaštitnika građana, nego jednog od budućih kandidata za predsednika Republike. Zato što je izveštaj prepun političkih ocena. Zato što se izveštaj odnosi na rad onih državnih organa koje po Ustavu i po zakonu Zaštitnik građana ne može da kontroliše. On može da kontroliše rad organa državne uprave, može da kontroliše rad organa koji je zadužen za zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije i subjekata kojima su poverena javna ovlašćenja. On nema pravo po Ustavu da kritikuje rad Vlade, ma koliko da mu se ta Vlada sviđa ili ne sviđa.Evo šta kaže

Pa komentariše Aleksandra Vučića i njegov nastup na konferenciji za medije itd, itd. Dakle, to je razlog zašto ovaj izveštaj nismo usvojili. Hvala, kolega Martinoviću.Sonja Pavlović se javila, pretpostavljam po Poslovniku? Izvolite.

Sve smo slušali, samo nismo slušali o zaštitniku građana. Da li mi biramo Zaštitnika svih građana ili biramo zaštitnika 700.000 građana koliko iznosi članstvo SNS? To bih

Razumela sam član 106, replike, nemate pravo po Poslovniku. Vi ste me upozorili ili vaše bivše kolege iz DJB. Pričao iz DJB. Pričao je samo o tački dnevnog reda. Iako nisam bila u sali, slušala sam pažljivo izlaganje poslanika Aleksandra Martinovića, on nijednu sekundu nije izašao iz dnevnog reda. Govorio o tačkama dnevnog reda, osim, moram priznati, prvih nekoliko sekundi o skandaloznoj naslovnoj stranici NIN-a, ali je to povezao sa tim da niko u državi od onih koji treba da reaguju ne reaguju na takve pojave.Prema tome, možemo da glasamo ako vi smatrate da je povređen Poslovnik. Da ili ne? Ne.Miladin Ševarlić je u sistemu. Izvolite, kojim povodom? Poslovnik?

u ovoj sali, želeo bih dobronamerno da upozorim da ne koristimo okupatorske nazive kada diskutujemo.Godine 1978. godine bio sam na prvoj specijalizaciji na Ekonomskom fakultetu u Varšavi. Šef katedre, koji je bio moj mentor, me je primio na početku, usaglašavali smo program boravka

Bio je strašno ljut i rekao mi je – zar u vašoj Socijalističkoj Jugoslaviji, tadašnjoj, ne znaju da poštuju nacionalna osećanja Poljske? Aušvic nije naziv, to je nemački naziv,

Kada budete videli naslovnu stranicu, videćete da su oni to napisali. Prema tome, on je pravilno govorio, osudio je takvu strašnu zloupotrebu pod maskom slobode medija. Dakle, povređene su žrtve ne samo u logoru, kako vi kažete nemački naziv Aušvic, nego su povređeni svi ljudi koji su dali živote za slobodu, ne samo Srbije i Evrope, ovakvom naslovnom stranicom.

Ukazujem na povredu člana 108. i člana 109. Naravno, vi niste bili na mestu predsedavajućeg, ali dobro je što ste rekli da ste posmatrali tok sednice. Povređen je član 108. jer je predsedavajući morao da opomene prethodnog govornika, a u vezi sa članom 107. i dostojanstvom Narodne skupštine.Naime, poslanik Martinović je u dva navrata grubo vređao pripadnike opozicionih političkih stranaka i ja bih izvukao jednu analogiju sa prethodnom sednicom kada su na insistiranje i ukazivanje dva poslanika vladajuće većine, vi ste korigovali odluku i izrekli kazne naknadno, jednom poslaniku, konkretno poslaniku poslaničke grupe Dveri, Bošku Obradoviću, da isti aršin primenite i u ovom slučaju. slučaju. Gospodin Martinović je u svom govoru, a vi ste to čuli zato što ste rekli da ste posmatrali, poslanike opozicije nazivao nejakima, pa poredio da su od njih jači razno-razne, ne znam ni ja kakve osobe, što je izuzetno nekorektno sa njegove strane.Sada ja vas pitam da li je nedostatak politike u govoru gospodina Martinovića koji 20 minuta ne govori o dnevnom redu i o temi može da se kompenzuje sa nedostatkom kulture, jer kulturu ako nije poneo iz kuće, tu je predsedavajući da ga nauči i primena Poslovnika. Zaista, ja ne znam, nikada nije izgovorio takve uvrede na račun svojih kolega iz vladajuće i mislim da mi kao poslanici nismo zaslužili da se i prema nama tako odnosi.Što se tiče početnog dela njegovog izlaganja, takođe smatram da je narušeno dostojanstvo Narodne skupštine jer je insinuirano da je nešto što je objavio Vučićević i „Informer“ potiče od bilo kog poslanika opozicije. Znači, ta umrlica je jedino postojala u „Informeru“. Nemojte molim vas da dovodite u vezu bilo koga iz opozicije,

Uvažena predsednice, uvaženi gospodine Sretenoviću sa kolegama, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, a to je opština Svrljig koja se nalazi kod najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš.Kao i do sada uvek ću govoriti, kako se kaže, narodskim jezikom jer sam kao i do sada uvek podržavao predloge koje je predložila i naša Vlada i ljudi koji predstavljaju našu državu u svim državnim institucijama.Što se tiče Zaštitnika građana, o prethodnom Zaštitniku građana, gospodinu Jankoviću i jednom i drugom, moje kolege su rekle sve. Ja znam da su dolazili kod nas u naš kraj, gospodin Janković jedan, odnosno prethodni ali samo kada su bili izbori. Nije dolazio u naše krajeve kada kada je bio Zaštitnik građana i u prvom i u drugom mandatu da vidi kako se tamo živi, da vide na koji način tamo ljudi žive sa posebnim akcentom ljudi koji žive u našim selima. LJudi koji veoma teško žive, ali za gospodina Jankovića koji je obilazio samo krug beogradske dvojke, to ga nije zanimalo. mislim da je ispravno da takav Zaštitnik građana više i ne bude.Prema tome, i gospodin Rističević moj kolega iz našeg zajedničkog kluba je rekao puno stvari koje su sve tačne. Koje sve stvari gospodin Janković kao Zaštitnik građana nije radio? Nije štitio interes svih građana, ali ponovo govori akcenat na ovaj deo jugoistočne Srbije gde se najteže živi, gde su ljudi u veoma teškoj situaciji, gde ljudi

drugo da kažem za našeg kandidata koga je predložio naš odbor, to je čovek na prvom mestu koji je i u prethodnom periodu bio biran od strane prethodne neke vlasti kao kao v.d. predsednik suda za prekršaje u Beogradu, kao predsednik suda za prekršaje, pa predsednik Apelacionog suda. To govori o njemu kao čoveku da je čovek od integriteta, da je to čovek koji zna svoj posao i čovek koga poštuju ljudi. Zbog toga Zoran Pašalić će biti siguran sam izabran za Zaštitnika građana, ali biće Zaštitnik građana svih građana i građana koji žive u gradu i posebno biće Zaštitnik građana, odnosno zaštitnik seljaka.Zašto to želim da kažem? Zbog toga što sam siguran da će gospodin Pašalić dolaziti i obilaziti sva područja u svim delovima naše Srbije, videće kako se živi i kod nas u Svrljigu, u našim svrljiškim selima i u Beloj Palanci, koji su problemi u Babušnici, u Gadžinom Hanu i normalno taj čovek će zajedno sa nama štititi interese svih građana i svih seljaka u Srbiji i zato se kaže Zaštitnik građana. Sigurno ću glasati za gospodina Pašalića zato što je to čovek koji vredi. Ne znam ga lično ali znam da ljudi koji su ga predložili znaju ga i ja tim ljudima verujem.Što se tiče članova Agencije za borbu protiv korupcije, za predložene članove koje ne znam, ne mogu govoriti, ali mogu govoriti o osobi koja je predložena od strane DRI, od strane gospodina Sretenovića. To je osoba koja je iz Niša, osoba koja vredi, osoba koja zna i koja je siguran sam biće jedan vrlo ozbiljan član u Agenciji koji će zastupati i boriti se na svaki način protiv korupcije. To je gospođa Jelena Stanković. Ona je iz Niša i kao uvek ja podržavam naše Nišlije i sve one ljude koji dolaze iz tog kraja jer je dobro da ljudi koji dolaze iz tog kraja da prenesu pravu situaciju kod nas tamo, na jugoistoku Srbije, a gospođa Jelena, dr Jelena Stanković jeste osoba koja vredi, koja zna i siguran sam kao docent na Ekonomskom fakultetu, sa iskustvom, mlada osoba imaće i daće doprinos u Agenciji za borbu protiv korupcije.Biće prisutna u svim delovima gde je to potrebno i siguran sam da će zajedno sa našim kandidatom i sa gospodinom Pašalićem i sa Agencijom, sa svima raditi da zaštiti sve građane u našoj Srbiji, ali sa posebnim akcentom u delovima Srbije gde se najteže živi, a to je jugoistočni deo Srbije.Preostali predlozi od strane našeg predsednika Srbije, gospodina Vučića, ne želim da govorim, zato što ja tom čoveku verujem, i zato siguran sam da će svi članovi koji su predloženi od strane tih naših državnih institucija, od našeg predsednika Srbije biti ljudi koji će raditi u interesu svih građana naše zemlje Srbije.Još

Odbora Agencije za borbu protiv korupcije i za Fiskalni savet.Na ovaj način vidimo da je to ono što vredi, da se ovde ne bavimo politikanstvom, već se ovde bavimo pravom državnom politikom.Još

i ozbiljnije argumente zašto pojedini ljudi kao što je gospodin Pašalić, treba da obavljaju tu funkciju, sve vreme, izuzev, isključujem predlagača za kandidate za Fiskalni savet, to je obrazloženo nešto bolje. Ali, što se tiče gospodina Pašalića, sve vreme se govorilo o tome kako je on dobar čovek, da nije član SNS i da će on dobro raditi svoj posao, i to su otprilike, glavni kriterijumu koje vladajuća stanka sagledava kada na jednu ovakvu funkciju želi da postavi se tiče nezavisnih tela, kao što je i Zaštitnik građana u Srbiji i te kako znamo, i to sam rekao na početku današnjeg izlaganja, da ta nezavisna tela institucije oslikavaju demokratiju jedne zemlje. Oni treba da budu kontrolni faktor vlasti, a ne produžena ruka vlasti.Nažalost, u vašim diskusijama danas upirući prst u opoziciju, pokazali ste da da ta sumnja koju sam ja na početku izneo, opravdana, i da zapravo vi danas ne postavljate čoveka koji je stručan za obavljanje tog posla, koji ima reference u svojoj karijeri za obavljanje takvog posla, već čoveka koji će bezpogovorno slušati naloge vladajućeg režima, kao što je slučaj i sa većinom drugih od 22 samostalna repulička organa i nezavisna tela.Dakle, kažete da nema predloga od opozicije, da opozicija samo kritikuje, da ništa nije predložila. Govorilo se o nekim investitorima, govorilo se o ekonomskom blagostanju vučićeve vladavine, sada ja moram da kažem, evo, za godinudana, bar ja sam jedno 50-ak puta predlagao dopune raznoraznih zakona kao opozicioni poslanik, nijedan nije zaslužio vašu pažnju da se nađe na dnenvom redu, barem da raspravljamo o njemu.Prema tome, nemojte da lažete građane Srbije da mi ne predlažemo. Suština je u tome što vi radite na zvonce, i onoga trenutka kada dobijete signal da nešto treba podržati, vi to podržavate, a ne zastupate interese građana, već interese vaše političke stranke, jer je takav izborni zakon. Na kraju, i to je legitimno sve dok vi to tako podržavate.Kažete ovde, gospodin Martinović u jednom trenutku, da ste vi odlučili da ne govorite o izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije zadnje dve godine, zato što ste procenili da ni javnost o njemu ne treba da čuje ništa. Zašto? Šta vi to krijete? Šta vi to krijete koji ste na vlasti, ako ne želite da se čuje ništa o izveštaju Agencije o borbi protiv korupcije? Molim vas, dve godine mi nismo raspravljali o izveštaju Agenicje za borbu protiv korupcije, Dvadeset na dnevnom redu nisu našli predlozi za izbor članova Agencije za borbu protiv korupcije. Agencija danas, na današnji dan od devet ima dva člana, i nema direktora. Dakle, ideja je da se apsolutno sve te nezavisne institucije kontrolišu i da se obesmisli njihovo postojanje, njihov rad, da biste mogli da se ponašate kao što se ponašate i danas, a to je da ste privatizovali državu Srbiju i da u njoj radite onako kako godi godi vašoj političkoj volji, a ne kako bi to trebale demokratske institucije u jednoj zemlji da sprovode.Kažete da smo izneli mnogo neistina. Ne čuh ni jedan konkretan odgovor na sve ono o čemu sam ja govorio. Sada ću to postaviti, možda se do kraja rasprave neko seti da ponovo odgovori.Pitao sam zašto Agencija ne funkcioniše i zašto ima samo dva člana, zaključno sa današnjim danom?Takođe, da li su konkursi za izbor direktora javnih preduzeća sprovedeni u skladu sa zakonom, ili se postavljaju po partijskoj temom.)Takođe, to je sve u skladu sa temom, gospodine Arsiću, vi morate malo da se potrudite i da shvatite to o čemu ja govorim, i tiče se poslovanja Agencije za borbu protiv korupcije.Da li je usvojen zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji obećavate od 2012. godine?Da li je usvojen zakon o poreklu imovine koji obećavate od 2012. godine, pred svake izbore?Da li je Srbija na 72. mestu po indeksu borbe protiv korupcije, ili nije. To su sve konkretna pitanja.Da li su naša preduzeća profesionalizovana i depolitizovana?Da li ste rešili 24 sporne privatizacije o kojima ste govorili u svakoj kampanji da ćete pohapsiti, da će te rešiti, da ćete naći odgovorne, ili ne?Da li je tačno da su ignorisani izveštaji Zaštitnika građana i drugih predstavnika nezavisnih institucija za pojedine slučajeve, kao što je izveštaj o Siniši Malom, gde se kaže, zvanično na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, da je Agencija za borbu protiv korupcije objavila izveštaj o gradonačelniku Beograda Siniši Malom, u kome je opisala njegove poslove za koje se sumnja da mogu biti pranje novca?U pitanju su novčane transakcije, koje je Mali sprovodio preko Of-šor kompanije, uključujući kupovinu nekretnine u Bugarskoj i mnoge druge i predmet Nikole Selakovića i ostalih.Vi kada nezavisni organi institucije obave svoj posao, onda dolazimo do tužilaštva, onda dolazimo do suda, dolazimo do policije u slučaju Savamale, koja nije reagovao u trenutku kada je u periodu noći suspendovana teritorija Republike Srbije, nego niko nije odgovarao na pozive građana i sada, drznite se da kažete kako sve to nije istina, kako opozicija politizuje, kako mi nemamo argumente, kako sve to što mi govorimo je besmisleno, a vi od argumenata kažete - Pašalić nije član SNS i to je njegova glavna kvalifikacija. Samo ste trebali još da dodate, kao još jednu njegovu kvalifikaciju da je dva puta gostovao u jutarnjoj emisiji na kafi sa Đukom.Dakle, to su od prilike dve ključne stvari koje kvalifikuju gospodina Pašalića da će bolje obaljati posao od kandidata koga smo mi predložili, a to je gospodin Miloš Janković, koji je do sada obavljao funkciju V.D. Zaštitnika građana. **Vladimir Marinković**

Srbiju.Gospodine Aleksiću, da pitam ja vas nešto, a šta je sa Prvom petoletkom iz Trstenika? Hajde vi nama da objasnite ko je uništio Prvu petoletku iz Trstenika?

i to preduzeće imalo je jedan traktor. Evo, gospodine Sretenoviću, vi kao državni revizor, molim vas proverite tu informaciju da li je tačna ili nije tačna.Pre nego što mi odgovaramo, dajte da mi malo čujemo odgovore na pitanja koja postavljaju građani Srbije.LJudi, ko nam je uništio fabrike? Godine i 2001, 2005, 2010. i 2011. godine, od Subotice do Leskovca, do Vranja,

vi?Vi ste upropastili ovu državu. Isisali ste ekonomsku supstancu ove države. U julu 2012. godine ova država je bila pred bankrotom, sa sve vašim

da pita šta je sa izveštajima Zaštitnika građana, Agencije za borbu protiv korupcije itd. On to nas pita, kad je njegov Tadić bio na vlasti, nismo imali nijedan izveštaj, ni jedan jedini. Nisu smeli da uđu u ovu zgradu. Bilo im je zabranjeno. I on sada priča o demokratiji. On sada od nezavisnih pravi božanstva.Idemo dalje. Zasmetalo je kolegi poslaniku to što je Pavle Pavlović u u toku izborne kampanje gostovao na nekoj televiziji, Petrović. Samo da vas podsetim drage kolege poslanici, kada su oni bili na vlasti Fiskalni savet nije ni smeo da da izveštaj, jer su se bojali da bi taj izveštaj pokvario njihov rezultat u kampanji 2012. I sada oni nama pričaju kako oni brinu o građanima.Još nešto. Nemam ništa protiv da kolege poslanici postavljaju pitanja jedni drugima, ali postavite Vladi, nemam ništa protiv. To je vaše pravo. Postavite nezavisnima, i to je vaše pravo, ali naše je pravo kad postavite pitanje da vas pošaljemo na izbore da pitate građane šta misle o vama, a rekli su nam pre samo nekoliko meseci da vas ne žele na vlasti i da daju podršku onoj politici koju je vodio Aleksandar Vučić, tako što su u prvom krugu dali poverenje da bude predsednik Republike.

vreme?Izvinjavam se, ali meni je drago da neki od ovdašnjih kolega sa druge strane navodno ne gledaju emisiju koji vodim, a onda svi komentarišu, što je najbolji pokazatelj da oni i te kako gledaju tu televizijsku emisiju, mogu nešto i da nauče, što mi je jako drago, drago, jer za razliku od njih, a posebno dok su bili predsednici opštine koji su televiziju držali bukvalno pod svojom kontrolom, gore nego Kim DŽong Un, onu njegovu u Severnoj Koreji, jer nije mogao niko da priđe njegovoj televiziji tada tamo u Trsteniku.

i zamislite taj moj bezobrazluk, zvao sam nekoga da dođe da kaže, nešto da komentariše Zakon o prekršajima. To je, zamislite, strašno, došao čovek da popije kafu samnom.Izgleda su njima podobni samo oni koji idu na one njihove televizije i gde mogu da učestvuju samo u nekom njihovom programu. To su im valjda apologete novinarstva oni koji imaju ovakve naslovne strane. Sada pitam samo takve, pošto gospodin ne želi to da prokomentariše – da li ti radnici, odnosno ti novinari u NIN-u, da li su oni onda u logoru, pošto im je vlasnik, uzgred budi rečeno, Nemac i Švajcarac? Da li su onda oni u logoru pošto su ovakvu naslovnu stranu stavili? A mediji pod njihovom kontrolom najbolji su pokazatelji malopređašnjeg govornika. Niko u Trsteniku nije mogao da priviri od njegove kontrole strahovlade. Inače, ja ga pozivam ovako kad god hoće da dođe da gostuje kod mene i on da popije kafu. Hvala vam.

o primeni ovog Poslovnika na sednicama Narodne skupštine.Niste mogli da ne čujete Veroljuba Arsića, jer je izuzetno glasno govorio. On je povredio dostojanstvo jer je rekao da je bezobrazluk to što narodni poslanik traži da u skladu sa zakonom i Ustavom Republike Srbije Narodna skupština raspravlja o određenim izveštajima.

i njihovih ideoloških klonova DS nema nikakve razlike, da rade apsolutno isto. Ali ste vi kao predsedavajući bili dužni ne da ga pustite da govori do kraja vremena koje je imao na raspolaganju, nego da ga prekinete, da ga upozorite.Međutim, ko god da predsedava konstantno je blagonaklon prema onima iz vladajuće koalicije koji su danas, to slobodno mogu reći, govorili o svemu osim o onome što je na dnevnom redu.

Da ne pretvaramo ovo sada stvarno u repliku… **Nemanja Šarović** Ne, ja govorim o načinu na koji je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine. Dakle, ja vas molim, gospodine Marinkoviću, da se držimo onoga što jeste dnevni red i da budete striktniji u primeni Poslovnika, ne prema ljudima iz redova opozicije i poslanicima, nego onih iz redova vlasti.

grubo je prekršen član 104. Poslovnika o radu Narodne skupštine, koji u stavu 2. jasno kaže – ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe.Ja konkretno i poslanička grupa „Dveri“ je pomenuta i u izlaganjima Marijana Rističevića i u izlaganju Aleksandra Martinovića i po imenu mom lično i po imenu poslaničke grupe. Čak su i moje fotografije pokazivane. Nisam dobio pravo na repliku ni od vašeg kolege koji vas zamenjivao, ni od vas. Sada smo imali situaciju dok ste vi bili odsutni da su tri člana poslaničke grupe SNS dobila repliku za jedno izlaganje predstavnika opozicije.Dakle, mene su prozivali dva puta, a nisam dobio nijednu repliku. Ovde su tri člana vlasti dobila tri replike na jedno izlaganje. Da li to može biti normalno i da li je to jedan, hajde da kažem, korektan pristup u vođenju sednice? Ja ne vidim tu nikakvu korektnost.Vidim samo da je sve dozvoljeno predstavnicima vlasti, a ništa nemamo prava mi iz opozicije. opozicije. Samo želim to da istaknem, da je osnovni red u poštovanju Poslovnika od strane predsedavajućeg da daju ravnopravan tretman. Ne tražimo ništa više. To što imamo glasova, imamo. Koliko imamo poslanika, imamo. imamo. Ne tražimo ništa više. Vi imate većinu. Možete da donesete bilo koju odluku. Imate više vremena na raspolaganju. Ne možemo ni u čemu tu da vas sprečimo.Jedino što imamo, to je nešto malo vremena koje nam sleduje po Poslovniku i to nam oduzimate kao pravo. To onda gubi granice bilo kakvog parlamentarizma, slobode govora i demokratije. Malo nam je ostalo to pravo na reč. Ako nam to uskratite, onda, da li je to taj neki Aušvic ili kako se to zove, ja ne znam, ali znam da nemam pravo na reč. **Maja Gojković** Hvala.Uzdržite se da ne bi dobili najstrašniju kaznu do sada.Još jednom, ako parlament budete poredili sa Aušvicom, ja prekidam sednicu, a vi ćete sigurno biti

od 10 minuta, jer ja ne mogu da vodim sednicu gde se poslanici igraju sa ovako strašnim uvredama. Zaista, nisam u stanju da učestvujem u ovakvim uvredama i po državu i po parlament. I nije I nije mi ni smešno ni zabavno. Niti je baš sve dozvoljeno da se izgovara u ovom parlamentu.(Posle pauze)

Zahvaljujem, predsedavajuća.Ono što se tiče nekih poslanika koji su me prozvali za „Prvu petoletku“, ja bih da ih informišem da je ona otišla u stečaj i ugašena 1. januara 2016. godine. Molio bih vas da se bolje informišete oko toga. Do 2014. godine, dok niste došli na vlast, ona je radila bez kašnjenja u zaradama, sa plaćenim doprinosima, overenim zdravstvenim knjižicama, ali ste je vi sredili, kao što ste sredili IMT, kao što ste sredili „14. oktobar“, kao što ste sredili FAP iz Priboja i ostale firme.Što se tiče mog obavljanja funkcije predsednika opštine Trstenik, gospodin Sretenović je tu, bili su u kontroli u Trsteniku, pa su sve to lepo tamo pogledali, sagledali i blago bi vama bilo kada biste imali barem nekog sličnog predsednika opštine da se malo hvalite rezultatima i sa onim što je

dok je bila javni servis, dok sam ja bio predsednik opštine, svi su se na njoj pojavljivali i išli su na sve pres konferencije, za razliku od ovog vremena sada kada nju kontrolišu ljudi bliski Bratislavu Gašiću, koji su je privatizovali, na njoj više niko nema prilike da kaže bilo šta.Moram da konstatujem da vas trojica koji ste mi replicirali niste odgovorili ni na jedno moje pitanje, pa ću ja to da ponovim ponovo. Dakle, zašto 22 meseca nema na dnevnom redu ni jednog predloga za člana Agencije za borbu protiv korupcije? Zašto dve godine nema izveštaja za Agenciju za borbu protiv korupcije? Da li je usvojen zakon za borbu protiv korupcije? Da li je usvojen zakon o poreklu imovine? Da li je Srbija na 72. mestu po indeksu borbe protiv korupcije? Da li su javna preduzeća depolitizovana i profesionalizovana? Da li su rešene 24 sporne privatizacije? Da li je tačno da ste ignorisali izveštaj

Pročitali smo svi ono što ste izgovorili i odluku smo doneli da dobijete opomenu.Reč

jer je moj prethodni govornik pokušao da u zabludu dovede javnost iznošenjem informacija koje su nepotpune, ali zato bih ja dopunila vrlo rado.Što se tiče „Petoletke“, dok je moj prethodni govornik bio predsednik opštine, njegova tašta je bila zamenik generalnog direktora fabrike „Prva petoletka“.NJegov tast, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, supruga zaposlena na televiziji, dakle jedna mreža i Trstenik je nazivan Kneževinom, jer se i tazbina preziva Knežević.Za to vreme, u „Petoletku“ je stiglo 25 miliona evra subvencija Fonda za razvoj, a napravljeni su istovremeno dugovi od 120 miliona evra. Dakle, sve je to odobrio Nadzorni odbor fabrike u kome je bio i Miroslav Aleksić, i njegova tašta, tast, i svi odbornici Ujedinjenih regiona Srbije. Dakle, niste mogli da budete ni u Nadzornom odboru, ukoliko niste član URS-a, a kamo li da se zaposlite.Danas, fabrika već godinu i po dana radi, dakle, za ovih 10 godina je dovedena na 1.300 radnika. Danas, već godinu i po dana, fabrika zapošljava 900 radnika, redovno izmiruje poreze, doprinose, struju i vodu, sve ono što nikada nije plaćala i posluje bez ijednog dinara pomoći države. Zadržala je sve vitalne poslove, uprkos negativnoj kampanji koja je vođena od strane opštinskog rukovodstva, dobro se sećamo toga.A, što se tiče televizije, plaćena je parama opštine Trstenik i trebala je da bude servis svih građana tada, ali nije bila. Prozivani smo bili imenom i prezimenom, nismo dobijali priliku da se branimo, prozivani su naši učinci, a nismo dobijali nijednog trenutka priliku da demantujemo ili da se odbranimo, ili da svoje rezultate iznesemo. Zahvaljujem Poslanice, vi ste replicirali i moram da oduzmem poslaničkoj grupi dve minute od ukupnog vremena.Zato što nije za kaznu, ne možemo da poredimo kada neko uporedi parlament sa Aušvicom i to što je replicirao, nemojte samo vikati, kao i 99% poslanika, te preporučujem da izmenite malo Poslovnik da ne bi povrede Poslovnika u stvari bile alat za repliciranje, što jeste u suštini

kada zloupotrebimo, kao što ste rekli, bilo koji član Poslovnika.Ona je sve vreme govorila o nekim nebulozama koje ja neću ni da komentarišem, jer argumenat nema. Ali, sa druge strane, vi ste joj dozvolili da o tome govori, svesni toga da ona meni replicira, na šta nije imala pravo, nijednog trenutka je nisam pomenuo, već je kroz reklamiranje Poslovnika govorila o nekakvim temama koje nemaju veze sa trenutnom raspravom.Molim vas da vi to shvatite, jer ste vi i pre mog sada javljanja prihvatili krivicu i rekli da je to bila replika, a ne reklamiranje Poslovnika.

uljudniji i da se vratimo na dnevni red, evo prihvatam krivicu za sve od jutros šta se dešavalo ovde u parlamentu, ali da se vratimo na raspravu dnevnom redu.To zalužuju i predstavnici predlagača ovde i građani Srbije.Sledeći govornik po listi, Veroljub Arsić.Neka se pripremi Jovan Jovanović. Dame i gospodo, narodni poslanici, nemam ništa protiv kolege Aleksića, njegovog tasta, tašte. Čestitam, to znači samo da ste znali dobro da se udate, oženite.Sada, vidim vidim da je ovde bilo i diskusije oko toga da li to kolega može da pita. Naravno da može. Da li to smatram bezobrazlukom? Smatram, zato što

celoj ovoj priči oko izbora i Zaštitnika građana i Saveta Agencije za borbu protiv korupcije i Fiskalnog saveta, mnogi od kolega poslanika mogu da kažem da vređaju dostojanstvo Narodne skupštine. Prema Zaštitniku građana i prema nekim drugim, da nazovem nezavisnima, ponašaju se kao da su božanstva, da ne sme niko ništa da im kaže, da ne sme niko da im odgovori, da niko ne sme da kritikuje njihov rad.Znate šta me je najviše začudilo? Evo ga ovde predstavnik još jednog nezavisnog državnog organa, što niste branili gospodina Sretenovića? On, čak šta više, mnogo važniji posao obavlja nego Agencija, Zaštitnik građana i Šabić. Što, nije vam polički podoban? Zato što je politički neutralan? Zato ga ne branite? branite? To je vaš motiv kada pričate o nezavisnima.Sada, dame i gospodo narodni poslanici, žao mi je što neki od mojih kolega narodne poslanike pomažu da se uspostavi četvrta grana vlasti koja po Ustavu i u političkoj teoriji ne postoji. Četvrta grana vlasti, tako oni sebe zovu, su nezavisni državni organi. Pa nisu nezavisni, oni su nezavisni od izvršne vlasti, nisu od Narodne skupštine. Jel nama podnose izveštaj? Podnose. Jel mi razmatramo taj izveštaj? Jel usvajamo, glasamo za ili protiv, kako ko želi? Jel ih mi biramo? Svako za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.Znači, Narodna skupština mora da ostvaruje između ostalog i svoju nadzornu ulogu nad radom izvršne vlasti. Da li Narodna skupština ima kapacitet to da uradi? Nema, ali zato imamo DRI koja to radi u ime i za račun Narodne skupštine. Da li imamo instrumente da štitimo prava građana koji vode neki upravni postupak pred nekim državnim organom? Nemamo, ali zato biramo Zaštitnika građana koji će to za nas i u naše ime to da radi. Da ne nabrajam dalje.Agencija za borbu protiv korupcije, dalje.Agencija za borbu protiv korupcije, znate šta je? Najobičnije regulatorno telo, ništa više. Nije čak ni ustavna kategorija. Ne potcenjujem njenu ulogu u pravnom sistemu, zato što se preko Agencije za borbu protiv korupcije reguliše šta se smatra sukobom interesa, gde postoji potencijalna opasnost od korupcije i gde postoji korupcija.Takođe korupcija.Takođe nisam video da je taj izveštaj razmatran do 2012. godine. Koliko se sećam, ovde je gospođa Babić branila svoj izveštaj o radu Narodnoj skupštini posle 2012. godine i gospodin Sretenović je branio svoj izveštaj. I Janković je branio svoj izveštaj i gospodin Šabić je branio svoj izveštaj, ali nešto morate da shvatite, da svaki poslanik o nosiocima tih organa govori kao da su nezavisni od nas. Vređa i Narodnu skupštinu i ostale narodne poslanike i građane koji su glasali za izborne liste bez obzira za koga su glasali i čiju su listu podržali. Mi smo nosioci suvereniteta građana i nemojte toga da se odričete.Kad pogledam kako je zloupotrebljeno poverenje narodnih poslanika kada smo birali, recimo, Zaštitnika građana, pa kako su čak i neki narodni poslanici pomagali da ta zloupotreba poverenja, od strane Narodne skupštine, dođe do izražaja.Vidite, ceo jedan proces i kako ne treba da radi Zaštitnik građana i gde se kršio i Ustav i zakon i gde izlazi iz svojih nadležnosti, jeste čuvena afera „Helikopter“. Znači, o tome se raspredalo danima. O tome je zasedao čak i Odbor za kontrolu službi bezbednosti itd. Ne mogu da kažem da je baš da je baš Zaštitnik građana, Saša Janković, kršio zakon i Ustav. Koja je uloga Zaštitnika građana? Da se stara o jednom najobičnijem upravnom postupku koji se vodi pred nekim državnim organom, ništa više, da nema ćutanja administracije, da se ne napravi neka materijalna povreda postupka, itd, o tome koga obaveštava – Narodnu skupštinu.Da li Zaštitnik građana ima pravo da kontroliše rad Vlade Republike Srbije? Nema po Ustavu. Da li može da kontroliše Vladu predsednika Republike? Nema po Ustavu. Da li može da kontroliše rad Narodne skupštine? Nema pravo po Ustavu. Da li može da kontroliše nosioce sudske vlasti? Ne može da kontroliše. Da li može da kontroliše nosioce tužilačkih funkcija? Ne može da kontroliše. Da li može ministra? Može, ali kada? Do onog trenutka ako tužilac dostavi zahtev za prikupljanje podataka, od tog trenutka Zaštitnik građana nema šta da traži u tom ministarstvu, tada je tužilac preuzeo ulogu Zaštitnika građana i to je po zakonu i po Ustavu.Sad, kako mi, kako neki iz bivšeg režima prave političku karijeru svom budućem kandidatu za predsednika? Vidite ovako, odlazi kod predsednika Republike, koji takođe nije nadležan za to. Predsednik Republike ne može da naredi Narodnoj skupštini kako će da se ponaša.Dalje, ponaša.Dalje, pošto je znao da ne može tu ništa da ostvari, jer nisu to ustavne nadležnosti predsednika, saziva konferenciju za štampu i kaže – meni je onemogućeno da radim svoj posao Zaštitnika građana. Tad je izašao iz ustavnog i pravnog sistema Republike.Koga je o tome trebao da obavesti? Predsednika Narodne skupštine i predsednika nadležnog odbora Narodne skupštine, ali tad nema novinara, nije politički propraćeno, nema stvaranja i priča o aferi, nema političke podrške za neku kandidaturu predsednika Republike. E, zato smo imali ovde da su mnogi mediji, mogu slobodno da kažem, mlatili praznu slamu oko tog slučaja. A morate da se složite da tužilac, i po Ustavu i po zakonu, ima daleko veća ovlašćenja nego Zaštitnik građana, čak i tužilac Republičkog javnog tužilaštva može da pokrene postupak za zaštitu zakonitosti ukoliko je neki državni organ u nekom najobičnijem upravnom postupku kršio zakon. Ali, bilo je bitno da se predstavi ovde kako mi ne poštujemo Zaštitnika građana.Ne, gospodo iz bivšeg režima, pomogli ste Zaštitniku građana Saši Jankoviću da ponižava Narodnu skupštinu. I, sada postavljamo pitanje o kontinuitetu te vlasti. Pa, da li želite da kao narodni poslanici ponižavate građane koji su glasali za vas da nastavimo jedan takav kontinuitet jedne takve politike koju je vodio Ombudsman.Sad, što se tiče Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Koliko je meni poznato, taj zakon i priča o tom zakonu pokrenuo je savet koji više ne postoji u Agenciji za borbu protiv korupcije, da imaju, odnosno Skupština da im da, tužilačka ovlašćenja. U nacrtu tog zakona tako piše. Aman, ljudi, pa, šta će nam onda tužilac? Samo, znači, za švercere i pedofile. Sve ostalo neka radi Agencija. E, pa ne može. Znači, država ne može da funkcioniše ad hok. Ona ima svoj sistem, nemojte da narušavate taj sistem.Bilo je priče i oko

ako se neko sukobljavao sa Fiskalnim savetom, ne verujem da je to neko više od mene i u ovoj Skupštini, i na sednicama odbora. To je iz razloga zato što su često i njihove izjave ličile bavljenje politikom, zato što njihove prezentacije, složićete se, bilo je to jednom, popravili su se, ne želim da kada sam bio predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da o njihovom tromesečnom izveštaju saznam iz sredstava medija. E, pa ne može. E, pa ipak za svoj rad odgovarate Narodnoj skupštini.Da li su njihove procene do sada bile tače? Uglavnom nisu. Da li su se vama svidele? Uglavnom jesu. Baš zato što su počeli da uviđaju da stalno u rezultatima budu demantovani, popravili su način svog rada i izveštavanja. Zašto to vama smeta? Znači, hajde da prikažemo situaciju Srbije onakvom kako nije. Međunarodni monetarni fond kaže – reforme se dobro sprovode, Srbija je na dobrom putu da oporavi i svoje javne finansije i podigne svoju proizvodnju. Vi kažete - nije tačno.Fiskalni savet koga ste čak i vi birali, evo, sad ih mi biramo drugi put, evo ne menjamo sve, isto je to govorio, sad govori da smo na dobrom putu, sad vam i to smeta. Sada vam smeta što je evro, recimo, za pet godina skočio u odnosu na dinar samo nešto malo više od jednog dinara, i to vam smeta. Sad vam smeta što je inflacija 1%, a bila je 10%. Znači, nemam ništa protiv da se iznose kritike u Narodnoj skupštini, ali dajte argumente i nemojte da menjate teze. Znate ono, jedan poslanik reče pre desetak dana – devizne rezerve su za milijardu manje nego 2012. godine. Ja ustanem i kažem - sad su milijardu evra veće, i šta sad? I jedno i drugo je tačno, ali hajde da napravimo nešto da bar tu bar tu političku borbu vodite na način onako kako to zaista i priliči. To je, osim toga, na vama.Zbog vama.Zbog svega što je rečeno, poštujem značaj svih tzv. nezavisnih organa koji rade za Narodnu skupštinu i u ime Narodne skupštine, želim kandidatima, ukoliko budu izabrani, uspeha u radu i nadam se da će biti bolji, a to nije teško, nego njihovi prethodnici, jer su njihovi prethodnici služili isključivo bivšem režimu da se pokrivaju sve one nezakonitosti koje su bile do 2012.